Ker je amandma Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica k 44. členu vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 49. členu, bomo o obeh amandmajih razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 44. in 49. člen ter dva amandmaja Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa. Ker ugotavljam, da ni interesa, da ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek 22. novembra v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke, cenjeni poslanci! Namen Predloga zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov je odpravljanje neenakosti pri obravnavi oseb, ki so prebolele raka, hepatitis C in se zdravijo, zaradi okužbe s HIV pri sklepanju zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj ali kreditnih zavarovanj in kreditnih pogodb za nepremičnino. Dejstvo je, da rak postaja vse bolj obvladljiva bolezen. Preživetje bolnikov z rakom se v Evropi in v Sloveniji povečuje. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije iz leta 2020 v Sloveniji trenutno živi več kot 120000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli, zaradi ene od rakavih bolezni. Raka je več med starejšimi, le tretjina bolnikov je ob diagnozi mlajša od 65 let starosti. Med bolniki z rakom je manj kot 1 odstotek otrok in mladostnikov, ki imajo boljše preživetje kot odrasli. V zadnjih 20 letih se je petletno preživetje otrok in mladostnikov, zbolelih za rakom, povečalo za sedem odstotnih točk: iz 79 Tudi okužba s HIV ne pomeni več smrtne obsodbe kot v 90 letih prejšnjega stoletja. Zdravljenje je danes učinkovito, saj preprečuje slabitev imunskega sistema in zniža koncentracijo virusa na nezaznavno raven. Nova zdravila pozdravijo tudi okužbo s hepatitisom C, ki sicer lahko vodi v raka na jetrih. Kljub tem dejstvom se osebe, ki so prebolele raka, po vrnitvi v aktivno življenje srečujejo s številnimi ovirami. Med njimi je tudi oviran dostop do finančno kreditnih storitev, še posebej, kadar so te storitve povezane z življenjskimi zavarovanji. Osebe, ki so prebolele raka, četudi je bilo to na primer v otroštvu, nimajo dostopa do teh storitev ali pa so jih primorane sklepati pod slabšimi pogoji. Predlog zakona določa časovno obdobje, v katerem lahko oseba, ki je prebolela raka in zaključila aktivno zdravljenje, dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov pod enakimi pogoji kot oseba, ki nikoli ni zbolela za rakom ali se okužila z virusom hepatitisa C ali HIV. Gre za tako imenovano pravico do pozabe, ki pomeni, posamezniki pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in temu podobnih produktov v določenem obdobju po ozdravitvi niso več dolžni dajati informacij o svoji pretekli bolezni. In prav tako je zavarovalnicam prepovedano, da bi o posameznikih zbirale te informacije. Zato s pravico do pozabe uresničujemo prepoved diskriminacije ter zagotavljanje načela enakosti osebam, ki so prebolele raka ali hepatitis C ali se zdravijo zaradi okužbe s HIV, z osebami, ki nikoli niso zbolele ali bile okužene. S predlaganim zakonom tudi zagotavljamo ravnovesje med pravico zavarovalnih in kreditnih institucij do pogodbene avtonomije in oceno tveganja ter pravico posameznikov, da lahko določeno obdobje po zmagi nad rakom, okužbi s hepatitisom C ali HIV zaživijo bolj enakopravno življenje. Pravica oseb, da uveljavljajo pravico do pozabe, ima z vidika socialnega položaja osebe zgolj pozitivne učinke. Vplivi na izvajanje zdravstvene dejavnosti ali gospodarske dejavnosti pa so minimalni. Hkrati pa bomo z zakonom naredili največ v korist ljudi, ki so že tako ali tako bili zaradi bolezni skozi življenje prizadeti. Predlagamo, da se v skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora tretja obravnava opravi na tej seji Državnega zbora. MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici magistrici Tamari Kozlovič. Izvolite. Hvala za besedo. Torej Odbor za zdravstvo je kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja, ministrica za zdravje, je predstavila predlog zakona, katerega namen je odpraviti neenakost oseb, ki so prebolele raka ali so se okužili z virusom hepatitisa C ali HIV pri dostopu do zavarovalnih pogodb, življenjskih in kreditnih zavarovanj in kreditnih pogodb za nepremičnino. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila mnenje in povedala, da predlog zakona naslavlja zahtevno sistemsko materijo, ki bi jo veljalo urediti na način skupne priprave, obravnave in sprejema sprememb in dopolnitev veljavnih zakonov, ki urejajo življenjska in kreditna zavarovanja. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je predlog zakona soglasno podprla. Strinjali so se, da je predlog zakona human odziv na situacijo, v kateri se znajdejo oboleli ter da bo še posebej pozitivno vplival na mlade, ki so za rakom zboleli v otroštvu. Državni svetniki so izpostavili razmislek o možnosti uporabe pravice do pozabe pri različnih drugih boleznih. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in predstavnik Zveze organizacij pacientov Slovenije sta izrazila podporo predlogu zakona. V razpravi so članice in člani odbora pozdravili pripravo predloga zakona, ki odpravlja neenakost in diskriminacijo oseb, ki so prebolele raka oziroma druge bolezni, pri dostopu do zavarovalnih in kreditnih produktov v primerjavi z ostalimi osebami, ki te bolezni niso imele. Strinjali so se, da gre za ukrep socialne politike, ki bo izboljšal finančno varnost posameznikov, ter da predlagana ureditev ne bi smela vplivati na dvigovanje zavarovalnih premij, saj gre za majhno število zavarovancev. V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje ali je časovna uveljavitev pravice do pozabe, ki je v predlogu zakona določena na deset oziroma pet let za osebe mlajše od 21 let, ustrezna. Različna časovna obdobja namreč uzakonjajo diskriminacijo na podlagi starosti in to v predlogu zakona, katerega namen je ravno odpravljanje diskriminacije. Poslanska skupina SDS je zato predlagala amandma odbora, ki pa bo po zgledu nekaterih evropskih držav določal enotno mejo za vse prebolevnike, ki pa je postal brez brezpredmeten zaradi sprejetja amandmaja k istemu členu. Poslanci so se strinjali, da je predlog o poenotenju časovnega obdobja vreden ponovnega razmisleka. Predstavnica predlagatelja je v odzivu na razpravo poudarila, da predlog zakona uveljavlja omejena časovna obdobja na podlagi mnenja medicinske stroke in v primeru drugih evropskih držav, ki tako ureditev že poznajo ter, da je na predlog komisije oziroma potrditve ministra,

Na odboru so bili vsi členi zakona soglasno potrjeni tako s strani koalicijskih kot opozicijskih poslancev, kar me kot predsednica odbora izredno veseli.

V liberalni demokratični državi naj bi bili vsi državljanke in državljani enakopravni, vendar se ta privid za marsikoga razblini, ko se recimo kot zgolj primer začne poskušati reševati svojo stanovanjsko problematiko. Čeprav oseba s svojo plačo redno in vestno plačuje pogosto zelo oderuške najemnine, za banke pač ni kreditno sposobna za nakup stanovanja, primernega zase in za svojo družino. To je vsem znana in tudi prepogosta zgodba. Finančniki seveda to lepo razložijo, da je namen višine kreditnega obroka uravnotežiti tveganje, ki ga nase prevzame banka z zagotovitvijo denarja za kredit in korist, ki ga od s kreditom nakupljene nepremičnine pridobi seveda po drugi strani kreditojemalec ter seveda marža, marže nikoli ne smemo pozabiti. To uravnoteževanje tveganja je v osnovi preprosto: banka preverja dejavnike in lastnosti tvojega življenja; plača, vrsta zaposlitve, prihranki, pretekli krediti. Za vsako od njih poda neko oceno, ali te dela bolj ali manj tveganega in kolikšno to tveganje je, in na koncu določi tako premijo, da predvidoma pokrije bankino tveganje ter seveda maržo. Težava je v tem, ker se da v patriarhalni in na splošno diskriminatorni družbi zelo hitro statistično dokazati, da osebne okoliščine, na katere posameznik ali posameznica nimata vpliva, prav tako predstavljajo večje ali manjše tveganje za kreditno nesposobnost in jih banka nekritičnemu regulatorju lahko tudi upraviči. To je seveda za pravično družbo, v kateri se trudimo, da barva kože, spol, starost in ostale podobne osebne okoliščine ne smejo vplivati na posameznikovo, posameznikovo sposobnost uspeti in živeti svobodno, nesprejemljivo. Glede patriarhata smo na dobri poti. Z zakonom je trenutno prepovedano upoštevati spol, materinstvo, nosečnost, imamo pa še dolgo pot za izkoreninjenje predsodkov do ostalih takih osebnih okoliščin. Zakon, ki ga imamo danes na mizi, pri sklepanju življenjskih zavarovanj in kreditov za nepremičnine prepoveduje upoštevanje osebne okoliščine prebolevnosti raka po sedmih letih, okužbe z virusom HIV ter okužbe s hepatitisom C. Za te oblike zdravstvenih stanj namreč banke sklepajo, da močno vplivajo na kreditno sposobnost posameznice ali posameznika in to kljub temu, da je medicinska znanost toliko napredovala, da je trditi to popoln nesmisel. V zakonu je predvideno tudi, da bo strokovna skupina spremljala stanje za ostale oblike obolenj in seznam bolezni in zdravstvenih stanj, ki se jih ne sme upoštevati, primerno posodabljala. Zanimivo, kajne? Banke in zavarovalnice so si v preteklosti na podlagi statistično dokazljivih trendov in znanja medicine, vzele pravico upoštevati ta zdravstvena stanja, danes pa jih je treba na podlagi prav tako statistično dokazljivih trendov in istega znanja medicine, z zakonom prisiliti, da jih nehajo upoštevati, raglja se sama od sebe pač vrti v eno smer. V Levici zakon seveda pozdravljamo, vidimo ga tudi kot še en dokaz, da država ne more zaupati, kar tako zaupati prostemu trgu in finančnim institucijam, da razrešujejo eno od njenih najpomembnejših ustavnih nalog, ustvarjanja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. To lahko reši le država sama z gradnjo in razvojem javnih, neprofitnih najemnih stanovanj, česar smo se v tem mandatu v Levici in koaliciji tudi končno lotili. Zakon bomo v Poslanski skupini Levica soglasno podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Vera Granfol. Izvolite. **VERA lepa za besedo. Spoštovani! Redkokateri zakon uživa takšno podporo kot zakon, ki je pred nami. Na matičnem delovnem telesu je bil po konstruktivni razpravi udeležencev soglasno sprejet. Temeljni cilj predloga zakona je omogočiti osebam, ki so prebolele raka ali se okužile z virusom HIV ali virusom hepatitisa C, dostopnost do zavarovalnih in kreditnih produktov pod enakimi pogoji kot ostali posamezniki, ki niso nikoli zboleli za rakom ali se okužili z virusom hepatitisa C ali HIV. Gre za uzakonitev tako imenovane pravice do pozabe. Na navedeno pravico bodo zavarovalnice in kreditojemalci morali v fazi pred sklenitvijo pogodbe posameznike opozoriti, ti pa jo bodo po preteku določenega obdobja lahko uveljavljali. V primeru okužbe z virusom hepatitisa C bo pravico do pozabe možno uveljaviti 3 mesece po ozdravitvi, v primeru okužbe z virusom HIV pa eno leto od začetka zdravljenja. Vsa možna krajša obdobja za uveljavitev pravice do pozabe bodo opredeljena na seznamu, ki ga bo pripravila posebna komisija, ustanovljena s strani Ministrstva za zdravje. Seznam bo predhodno potrdil pristojni razširjeni strokovni kolegij. Predviden je tudi sprejem podzakonskega akta, s katerim se bo določilo način izkazovanja začetka in konca aktivnega zdravljenja. Na obravnavi matičnega delovnega telesa se je odprla široka razprava o prvotno predvideni časovni omejitvi za uveljavljanje pravice do pozabe pri prebolevnikih raka deset let po ozdravitvi, pri osebah, mlajših od 21 let, v času postavitve diagnoze pa pet let po ozdravitvi. Določitev različnih obdobij glede na starost je ureditev, ki jo sicer pozna kar nekaj evropskih držav. Po posvetovanju z Ministrstvom za zdravje in pridobitvi relevantnih informacij smo se poslanske skupine odločile za poenotenje obdobja za vse prebolevnike raka ne glede na njihovo starost, in sicer da ima vsakdo pravico do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih pogodb po sedmih letih od konca aktivnega zdravljenja brez ponovitve bolezni. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagani amandma, ki ga je podpisala večina poslanskih skupin, podprli. Kot vidimo, je predlog zakona o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov izjemnega pomena. Za osebe, ki so prebolele raka, pomeni znatno izboljšanje življenja po bolezni. Je najbolj human odziv na situacijo, v kateri se znajdejo ljudje, ki zbolijo za rakom, ga prebolijo in na to živijo normalno življenje, a kljub temu z velikim bremenom nezmožnosti dostopanja do zavarovalnih in kreditnih produktov. Enako velja tudi za osebe, ki so se okužile z virusom HIV oziroma hepatitisom poudarim, da bo predlog zakona posebej pozitivno vplival na mlade, ki zbolijo v otroštvu ali v mladosti, saj jim bo omogočil zagotoviti si ustrezne pogoje za snovanje življenja ali bivanje v lastni nepremičnini, ker bodo lahko najeli kredit. Sejo Državnega zbora smo začeli z obravnavo zakona s podobnim značajem kot ga ima zakon, s katerim sejo zaključujemo. Oba predloga zakona, tako današnji kot tisti, ki smo ga poimenovali kar Urbanov zakon, pomenita podporo celotne družbe posameznikom v njihovem boju za ozdravitev težke bolezni. Veseli me, da smo poslanke in poslanci složno pokazali, da tisti, ki oporo najbolj potrebujejo v tej bitki, niso sami.

Ponovno lep pozdrav vsem v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Ureditev tega področja podpiramo formalno, tehnično po našem mnenju sicer ne bi bil potreben nov zakon, pač pa ureditev s spremembo obstoječe zakonodaje. V Sloveniji namreč bolehamo za hipernormiranostjo na številnih področjih, zato bi bilo prav, da bi se v bodoče izogibali sprejemanju novih in novih zakonov, ki samo še povečujejo nepreglednost in povzročajo težave za uporabnike. Zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov določa, da osebe pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in tem podobnih produktov v določenem obdobju po ozdravitvi

Doslej je to področje uredilo šest držav Evropske unije, Francija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Romunija in Portugalska. Gre za ureditev pomembnega področja, saj odpravlja nepotrebno in nedopustno diskriminacijo. Ljudem omogoča, da se po preboleli bolezni ne bodo srečevali s težavami, ki bi lahko dodatno negativno vplivale na njihovo zdravje. Predstavljajmo si stisko nekoga, ki je prebolel raka, minilo je pet, sedem ali več let od zaključka zdravljenja, star je 30 let, ustvarja si dom, družino, banka pa ga zavrne pri pridobitvi kredita. Zakon take in podobne stiske odpravlja. Zakon določa tako imenovano pravico do pozabe pri osebah, ki so zbolele za rakom, ko so bile mlajše od 21 let, po petih letih od konca aktivnega zdravljenja pri ostalih, torej tistih, ki so zboleli po 22. letu starosti, pa po desetih letih. Ta določba je nelogična, na to smo opozorili tudi na seji odbora. In tudi v razpravi na odboru se je pokazalo, da gre sicer pri mlajših za druge vrste raka kot pri starejših, vendar ni bilo podanega nobene strokovne utemeljitve zakaj se postavlja starostna meja pri 21 letih. V Slovenski demokratski stranki smo zato že na odboru predlagali znižanje tega obdobja iz deset na pet let pri vseh, ki so zboleli po 21. letu starosti. Amandma na odboru ni bil sprejet. Po seji odbora smo predlagali, da to obdobje vseeno znižamo na razumno mejo sedem in ta predlog so podpisale tudi vse tri koalicijske poslanske skupine in poslanca obeh narodnosti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo seveda ta amandma in zakon v celoti podprli. HOT:** Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - Krščanski demokrati, zanjo kolegica Iva Dimic. Izvolite.

Med nami živi več kot 120000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli za eno od teh rakavih bolezni. Ko se uspešno zaključi zdravljenje in ko so napovedi zdravnikov onkologov spodbudne, pa se bolniki s prebolelim rakom pogosto srečajo s težavami, še posebno, če si želijo ustvariti družino, si zagotoviti socialno varnost in lastno eksistenco. Lastno stanovanje in življenjsko zavarovanje sta dve stvari, ki sta ozdravljenim rakavim bolnikom skoraj nedostopni ali pa pod drugačnimi pogoji, kot za zdrave ljudi. Diagnoza: rak je težko breme, ki ga oboleli ne občuti le pred in med zdravljenjem, ampak tudi po njem, tudi v povezavi s stigmatizacijo in zadržki. Pomislimo samo na nemoč, ki jo občuti mlad človek, ki je raka ali katerokoli drugo težko, v mnogih primerih usodnih bolezni uspešno prebolel, a mu v banki ali zavarovalnici kljub temu ne podajo roke, naj si želi najti dolgoročno posojilo ali skleniti življenjsko zavarovanje. Vrata v samostojno življenje ostanejo priprta. Veliko je stigmatizacije tudi v različnih drugih povezavah, najsi gre za potegovanje za delovno mesto ali za medsebojne odnose. Citirala sem, kar je dejal docent doktor Tit Albreht, predstojnik Centra za zdravstveno varstvo na Inštitutu za javno zdravje. Franciji, Luksemburgu, na Nizozemskem in v Belgiji, lahko bi omenila tudi Ciper, Italijo, so tovrstno razlikovanje med prebivalstvom že pred časom odpravili. V Evropskem parlamentu je bil sprejet evropski načrt za boj proti raku z namenom, da državam članicam omogoči napredek pri diagnosticiranju, zdravljenju in rehabilitaciji rakavih bolnikov. Poziv iz držav članic gre tudi v smeri izmenjave podatkov iz registra rakov in uvedbe pravice do pozabe diagnoze. Prav uveljavitev pravice do pozabe je lahko točka, na kateri bi lahko s skupnim nastopom evropskih držav dosegli največ. Ne glede na izjemen napredek na področju onkologije diagnozo rak še vedno spremlja stigma tudi pri posameznikih, ki so to težko bolezen premagali in povsem ozdraveli. A tudi na tem področju prihaja do tektonskih premikov s tako imenovano pravico do pozabe. Gre za pomemben civilizacijski dosežek glede izenačenja ozdravljenih rakavih bolnikov in zdravih ljudi. Govorimo lahko o družbi ali pa o družbeni pogodbi med državo, zavarovalnicami in bankami, po **81. TRAK (VI) 15.40** (Nadaljevanje) kateri bolnik po določenem obdobju po uspešnem zdravljenju ni več obremenjen z obvezo, da mora navesti raka kot svoje bolezensko breme. Tako na preventivni kot na klinični ravni s sodobnimi zdravljenji in uspešno uveljavljenimi smernicami smo v Sloveniji dosegli boljše preživetje, zato moramo tudi tistim, ki danes živijo osvobojeni neposrednega bremena raka, omogočiti samostojnost in vrnitev v polno življenje, kakršnega so živeli pred boleznijo. Leta 2021 sem tudi kot predsednica Odbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji takrat na ministrstvo za zdravje naslovila pobudo za ustanovitev posvetovalne skupine s ciljem, da pripravi teze oziroma zakonske rešitve, ki bodo v Sloveniji vzpostavile pravico do pozabe diagnoze pri rakavih bolnikih. Veseli me, da je danes pred nami predlog, ki pravico do pozabe diagnoze pri nekaterih boleznih tudi dejansko bo uzakonil, zato v Novi Sloveniji bomo

Hvala lepa, podpredsednica, ponovno za besedo. Dovolite mi, da v uvodu povem, da je to eden najbolj srčnih predlogov zakona, saj slavi življenje. Prebolevnikom jasno sporoča, da ozdravitev nikakor ne pomeni črnega madeža na življenjepisu v njegovi vlogi za kredit, temveč odsotnost le tega. Nenazadnje je še ena potrditev, da so premagali bolezen in Socialni demokrati smo mnenja, da je tako tudi prav. S takšnimi signali je sporočilo o novem začetku res ubrano in zadoni še toliko glasneje. Predlog zakona določa, da posamezniki pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in temu podobnih produktov, ki so omejeni na kreditno zavarovanje ali življenjsko zavarovanje kreditov fizičnih oseb za nakup nepremičnine za stanovanjsko ali poslovno uporabo v določenem časovnem obdobju po ozdravitvi niso več dolžni dajati informacij o svoji pretekli bolezni. Prav tako je zavarovalnicam prepovedano, da bi o posameznikih zbirali te informacije. Zato predlog zakona imenujemo tudi pravica do pozabe. Veseli nas dejstvo, da smo sopodpisniki vloženega amandmaja, s katerim smo osebam oziroma bomo, ki so prebolele raka še skrajšali čas do uveljavljanja pravice do pozabe oziroma izbrisa beleženja podatkov o zdravstvenem stanju iz 10 na 7 let. Dodatno pa pozdravljamo tudi določilo, da bo posebna komisija ne glede na navedeno splošno pravilo lahko predlagala krajše obdobje, resorni minister pa bo lahko določil tudi seznam s krajšimi obdobji določenega stadija in tipa raka. Osebe, ki so prebolele raka, osebe, ki so ozdravljene virusa hepatitis C ali so pričele z aktivnim zdravljenjem virusa HIV, bodo odslej tudi preko omogočenih kreditnih produktov deležne dodatnega kančka pozitivne sugestije. Naj ponovim, prej onemogočenih kreditnih produktov. To je ta sprememba, ne na bolje, ampak tako je tudi prav. Da ne bo pomote, ne gre za nikakršno diskriminatorno nagrajevanje prebolevnikov, niti za obdarovanje na tuj račun. Gre za zagotavljanje načela enakosti osebam, ki so prebolele raka ali hepatitis C ali okužbe s HIV, z osebami, ki nikoli niso zbolele ali bile okužene in to je bistvo zakona. To je zakon, ki izenačuje. Socialni demokrati smo ponosni, da smo lahko del te zgodbe. Iz povedanega, tako na odboru kot tudi danes ugotavljamo, da nismo edini, ki smo takega mnenja, saj na tak način vsi skupaj izkazujemo empatijo, čut do sočloveka in socialno noto. Predlog podpira Evropski načrt za boj proti raku iz leta 2021. Prav tako ga podpirajo predstavniki bolnikov v okviru izvajanja državnega programa obvladovanja raka 2022-2026. Pobudo je podprl tudi zdravstveni svet. Na področju okužbe s HIV pa gre za priporočila komisije za aids pri ministrstvu za zdravje in pravno prakso zagovornika načela enakosti glede dostopa zavarovalnih storitev nezgodnega zavarovanja. Prijetno presenečenje je bilo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je izpostavilo celo preozek krog upravičencev. Tudi Komisija Državnega sveta pozdravlja zmanjšanje stigmatizacije obolelih za rakom Zakonodajno-pravna služba prej so po vzoru Portugalske predlagali pravico do pozabe, ki ni opredeljena specifični bolezni, temveč zajema osebe s povečanim zdravstvenim tveganjem, kar je bistveno širši pojem od od zajema večji spekter možnih obolenj. Socialni demokrati bomo soglasno podprli zakon in tudi amandma, obenem pa se nadejamo še več takšnih trenutkov, ko staknemo glave skupaj in srca in skupaj

Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 20. novembra 2024, ki je objavljen na e klopi. V razpravo zatorej dajem 3. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, Svoboda, SD, Levica in Poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo. Besedo

Hvala lepa. Spoštovani! Vesela sem, da bo z novim zakonom pravica oseb ob prebolelem raku in določenih drugih bolezni omogočila dostop do zavarovalnih in kreditnih produktov brez dodatnih omejitev. Po sedmih letih od aktivnega zdravljenja teh oseb zavarovalnice in banke ne smejo več obravnavati kot rizične, kar pomeni enakopravnejšo obravnavo ter večjo ekonomsko in socialno varnost kot pri ostalih ljudeh. Ta pomembna pravica je rezultat prizadevanj za dostojanstvo vsakega posameznika, ki se je soočil s težkimi zdravstvenimi izzivi. Naše delo v smeri enakopravnosti in pravičnosti se nadaljuje, saj le družba, ki podpira najranljivejše, lahko postane resnično močna in povezana. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem poslanskim skupinam za konstruktivno sodelovanje in podporo Predloga zakona o tako imenovani pravici do pozabe. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v petek 22. novembra v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade in sicer ministru za obrambo, magistru Borutu Sajovicu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Vsem skupaj prijazen dober dan! S spremembo Zakona o kritični infrastrukturi povečujemo varnost vseh nas, državljanke in državljani. Ob uvodu k spremembi tega zakona se moram zahvaliti vsem za konstruktivno sodelovanje, pohvaliti dolg postopek, ki se je začel že spomladi, opravljena je bila tudi javna razprava v Državnem svetu, potem na komisiji in pa na odboru razčiščene in pa usklajene vse nejasnosti in danes je pred nami predlog zakona, ki nima nobenega amandmaja, zato že zdaj napovedujem, na koncu pa bom poudaril še enkrat, da predlagam, da ker ni amandmajev, gremo tudi na tej seji v tretje branje. Kritična infrastruktura je za delovanje vsake družbe dragocena, nepogrešljiva, predvsem pa omogoča našim državljankam in državljanom nemoteno in normalno življenje.

Bistvo zakona je v tem, da smo imeli prej področja opredeljeno jasno našteta nadgradnja, zakona pa gre v to smer, da zdaj pa zagotavljamo, omogočamo storitve, ki bodo omogočale nujno delovanje, in seveda k temu z ustreznim zakonskim aktom zavezujemo državo in pa vse službe, ki bodo dobile jasne, opredeljene in pa konkretne naloge. Da ne bo kakšnih skrbi; v kolikor recimo ministrstva dobivajo dodatno nalogo in za to ni sredstev, je seveda zakon oblikovan tako, da sredstva za dodatno delo, za dodatne stroške zagotovi tudi vlada. Ključna področja, ki so opredeljena in kjer morajo storitve delovati stalno, neprekinjeno in pa normalno, so področje energetika, področje prometa, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, vse, kar je povezano z zdravjem, pitna voda, odpadna voda, nadalje tudi že digitalna infrastruktura, potem nemoteno delovanje javne uprave, problematika vesolja in pa, tudi pomembno in ključno, pridelava, predelava in pa distribucija živil. Vseh teh področij se je tako ali pa drugače dotaknila tudi nedavno odpravljena vaja Odpornost 2024. Trenutno se pripravljajo analize, povzetki, predlogi za nadgradnjo. Stvari bodo predstavljene tudi na eni strani kot stanje, na drugi strani pa kot možne rešitve v januarju v začetku naslednjega leta. Tako da kar se tiče zapletene varnostne situacije po svetu, s tega mesta lahko rečem samo pomiritev naših državljank in državljanov: stvari se bodo umirile, spopadi se bodo prekinili, mi pa moramo kljub temu za to, da povečujemo našo odpornost, storiti prav vse za to, da bomo vsi skupaj varni. Hvala še enkrat vsem sodelujočim v tem postopku, hvala lepa zato, ker na tem področju kažemo tisto, kar je za to državo izjemnega pomena, da smo v točkah, ki se tičejo varnosti naših državljank in državljanov, kot politika vsa slovenska enotni. Hvala lepa. In pa za konec še enkrat glede na to, da k predlogu zakona ni bil predlagan amandma, predlagam, da se na tej seji Državnega zbora, torej na 25. redni

Hvala za besedo predsedujoča. Odbor za obrambo je na 17. seji 6. 11. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o kritični infrastrukturi, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V poslovniškem roku so amandmaje k 17 členom vložile Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo doktor Damir Črnčec je v uvodni obrazložitvi izpostavil, da je Predlog novega Zakona o kritični infrastrukturi pripravljen zaradi prenosa direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o odpornosti kritičnih subjektov v pravni red Republike Slovenije, hkrati pa zakon vsebuje tudi nekatere druge potrebne prilagoditve in nadgradnje veljavnega Zakona o kritični infrastrukturi, ki je bil sprejet leta 2017. Obstoječi zakon je vseboval osem sektorjev kritične infrastrukture, predlog novele pa uvaja 11 sektorjev. Ti sektorji so: energetika, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, zdravje, pitna voda, odpadne vode, digitalna infrastruktura, javna uprava,

življenjsko pomembnih družbenih funkcij, gospodarskih dejavnosti, javnega zdravja in varnosti ter seveda njihovo neprekinjeno zagotavljanje. Predsednica Zakonodajno-pravne službe, Špela Guštin Maček, je opozorila, da predlog zakona vsebuje več nejasnih opredelitev pojmov in drugih izrazov, ki označujejo subjekte, storitve in tudi tiste okoliščine, na podlagi katerih se od relevantnih subjektov pričakuje določeno ravnanje oziroma ukrepanje. Poleg tega je bilo besedilo zakonskega predloga na nekaterih mestih neustrezno tudi v nomotehničnem smislu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je sklepno ugotovila, da so bili z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin njihove pripombe v pretežni meri ustrezno upoštevane. Predstavnik Državnega sveta Rajko Fajt je poudaril, da je Komisija Državnega sveta za državno ureditev predlog zakona obravnavala na svoji 29. seji in ga podprla. V razpravi je večina članov odbora podprla rešitve k predlogu zakona. Izpostavljeno je bilo, da je prilagoditev zakonodaje evropski direktivi pomembna, zaradi sprememb varnostne situacije v okviru katere je treba zagotoviti kritično infrastrukturo in s tem odpornost slovenske družbe na sodobne varnostne grožnje. Predlog zakona nalaga vladi, da sprejme strategijo za odpornost kritičnih subjektov pa tudi sprejetje nacionalne ocene tveganja za opravljanje bistvenih storitev. V razpravi je bilo postavljeno tudi nekaj vprašanj članov odbora na katerega, je izčrpno odgovoril državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, doktor Črnčec. Odbor je sprejel vse amandmaje k predlaganim členom poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji, je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona pripravljeno. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Svoboda, za njo kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Predlog Zakona o kritični infrastrukturi Republike Slovenije uvaja celovit pravni okvir za upravljanje, zaščito in odpornost kritične infrastrukture ter subjektov, ki omogočajo izvajanje bistvenih storitev in določa obveznost Vladi Republike Slovenije, da sprejme strategijo za odpornost kritičnih subjektov, ki mora vključevati strateške cilje, naloge ter upravljanje s kritičnimi subjekti, ukrepe, postopke ugotavljanja odpornosti kritičnih subjektov ter tudi seznam organov, ki sodelujejo pri pripravi strategije in potek njihovega usklajevanja. Sestavni deli pa so tudi veljavni sprejeti ukrepi malih in srednjih podjetij, katerih namen je krepitev odpornosti kritične infrastrukture v skladu s predlaganim zakonom pa mora Vlada Republike Slovenije sprva določiti bistvene storitve in tudi sprejeti nacionalno oceno tveganja za opravljanje bistvenih storitev. Pri pripravi slednje se upošteva splošno oceno in medresorska tveganja ter informacije o izrednih dogodkih. Nacionalna ocena se posodablja na podlagi podatkov, ki jih nosilci sektorjev na vsake štiri leta posredujejo pristojnem ministrstvu. Predlog zakona ravno tako nalaga Vladi Republike Slovenije, da določi kritične subjekte ter pripadajočo infrastrukturo, in sicer na podlagi predloženega predloženega seznama kritičnih subjektov, ki ga pripravi resorno ministrstvo. Osnova za pripravo seznama so predlogi preostalih nosilcev sektorjev. Resorno ministrstvo subjekte, ki so bili uvrščeni na seznam, o tem obvesti v roku enega meseca. Ministrstvo vse spremembe bistvenih storitev, število kritičnih subjektov ter mejne vrednosti kriterijev evropski komisiji predloži na vsake štiri leta. Predlog zakona poleg kritičnih subjektov nacionalnega pomena obravnava tudi kritične subjekte Evropskega pomena, status katerega pridobi subjekt pod pogojem, da je uvrščen na seznam subjektov, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije s sklepom in opravlja enake ali podobne bistvene storitve šestim ali več državam članicam Evropske unije. O navedenih okoliščinah kritični subjekt obvesti nosilca sektorja. Nosilec obvesti resorno ministrstvo, slednje pa obvesti Evropsko komisijo. Evropska komisija sprva preverja ali subjekt dejansko te zahteve izpolnjuje. V skladu s predlaganim zakonom lahko Vlada Republike Slovenije na predlog nosilcev sektorjev odloča o morebitnih dodatnih ukrepih za odpornost, ki jih mora potrditi resorno ministrstvo ter zagotovi tudi potrebna finančna sredstva. Poleg že navedenih nalog nosilcev sektorja kritične infrastrukture, predlog zakona določa, da slednji opravljajo tudi naloge, ki vključujejo pripravo pobude in sodelovanje pri pripravi predloga kriterijev za ugotavljanje kritičnih subjektov in njihovih mejnih vrednosti, določitev kritičnih subjektov in njihove kritične infrastrukture. S predlogom zakona se vzpostavlja pravna podlaga, ki kritičnim subjektom uvaja možnost, da v skladu z nacionalno oceno tveganja in lastno oceno tveganja zaprosi za preverjanje preteklosti zaposlenih ali kandidatov za zaposlitev, ki bodo zasedli ključna delovna mesta. Takšen zahtevek lahko vključuje preverjanje oseb, ki imajo ali bodo imele pooblastila za dostop do prostorov, občutljivih informacij ali nadzornih sistemov kritičnega subjekta. Ta delovna mesta so ključna za varno in nemoteno opravljanje bistvenih storitev, ki jih kritični subjekt nudi v okviru svojega delovanja. Ena izmed ključnih vsebin, ki se uvajajo s predlogom zakona, je zagotavljanje podpore odločanju, zgodnje opozarjanje in poročanje. Osnova za izvajanje mehanizmov podpore in zgodnje opozarjanje je izmenjava ključnih podatkov in informacij, ki jih nosilci sektorja in kritični subjekti posredujejo Nacionalnemu centru za krizno upravljanje. Sistem zgodnjega opozarjanja je zasnovan tako, da omogoča sprotno spremljanje kazalnikov in hitro zaznavo sprememb v posameznih sektorjih, še preden te spremembe privedejo do izrednih dogodkov ali motenj pri opravljanju ključnih storitev. S pomočjo tega sistema se spremljajo podatki in trendi, ki so pomembni za varnost in nemoteno delovanje sektorjev, kot so energetika, zdravstvo, finance in telekomunikacije. Ko sistem zazna večje spremembe ali anomalije, ki bi lahko nakazovale na potencialno tveganje, lahko sproži opozorila ali priporočila za preventivne ukrepe. Tako se preprečijo večje motnje in poveča odpornost sektorjev na morebitne krizne razmere. S predlaganim zakonom se tako zagotavlja celovit okvir za prepoznavanje in zaščito kritičnih subjektov in se uvaja sistematični pristop k obvladovanju tveganj, ki ogrožajo izvajanje bistvenih storitev. S temi ukrepi predlagani zakon ne le povečuje odpornost kritične infrastrukture na nacionalni, / znak za konec razprave/ temveč tudi prispeva k varnosti, stabilnosti in trajnostnemu razvoju na evropski ravni. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona seveda soglasno podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Anton Šturbej. Izvolite. **ANTON Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Vsi prisotni! Nov Zakon o kritični infrastrukturi bo nadomestil zakon, ki je bil sprejet leta 2017. Z Zakonom o kritični infrastrukturi se sistemsko urejuje in ugotavlja ter določa kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Z zakonom se urejuje tudi zaščita kritične infrastrukture ter razumevanje kritične infrastrukture, njen obseg ter dejavnosti, ki prispevajo k neprekinjenosti in celovitosti njenega delovanja, ob dejstvih, da so v posameznih sektorjih kritične infrastrukture že sedaj urejeni in določeni normativni, z normativnimi dokumenti in usmeritvami, ki so pomembni za njeno zaščito ter delovanje v posebnih pogojih. Torej kritično infrastrukturo je potrebno ustrezno in celovito urediti s predpisi, ki jih je potrebno sprotno posodabljati glede na njihovo pomembnost ter, da bi sledili nacionalnemu interesu. Sledenje normativnim ukrepom mora krepiti učinkovitost ter prispevati k dvigu odpornosti slovenske družbe na varnostne grožnje in ostala tveganja v tej povezavi. Sektorjem kritične infrastrukture pa je potrebno natančno določiti katere organizacije in organi jim pripadajo ter katero odgovornost prevzemajo glede na izvajanje nalog kritične infrastrukture, ki je pomembna za slovensko družbo. Organi in organizacije so dolžne delovati tako, da pri svojem delu zagotavljajo neprekinjeno sodelovanje oziroma delovanje kritične infrastrukture in zato ustvarjajo čim bolj optimalne pogoje, tudi z vidika njene neprekinjene zaščite in posodabljanja. Organi in organizacije, ki skrbijo in so sprejeli naloge delujočih, v delujočih sektorjih ter v podrejenih subjektih kritične infrastrukture, je to njihova primarna naloga. Sektorji kritične infrastrukture poskrbijo za urejenost razmerij z vidika delitve pristojnosti in odgovornosti na nalogah zaščite in delovanja kritične infrastrukture,

ki so del sektorja oziroma subjekti, ki so tvorci sektorske organiziranosti in so usmerjeni v delovanje kritične infrastrukture in ključnih storitev za nemoteno delovanje v interesu države. Namen kritične infrastrukture je ohranitev življenjsko pomembnih družbenih funkcij. Kot pomembne družbene funkcije pa uvrščamo nemoteno delovanje gospodarstva, javnega zdravstva, energetskega sistema, vodovod, sanitarno omrežje, prometno infrastrukturo, telekomunikacijska omrežja, bolnice in zdravstvene ustanove, finančni sistem in banke, sistem za oskrbo s hrano. Izvajanje zakona mora potekati sistematično, kar je tudi namen zakona, da z okrepljenim medresorskim pristopom in s pomočjo koordinatorja MORS, ki pozove tudi druge sektorje k nadzoru in sodelovanju s ciljem večje odpornosti in učinkovitosti ter nadaljnjemu razvoju kritične infrastrukture za primer povečane ogroženosti

Spoštovani minister, kolegice in kolegi. V zadnjih letih smo, žal, priča vedno večkrat napadu na objekte kritične infrastrukture. Kibernetske grožnje je potrebno vzeti torej z vso resnostjo, saj lahko privede do katastrofalno hudih posledic. Pomislite na nadzor zračnega prometa ali jedrsko elektrarno, kaj se bi zgodilo, če ne bi delovalo. Zaščita kritične infrastrukture državnega pomena je za to potrebno nameniti veliko pozornosti in jo razvijati v skladu z najnaprednejšimi strokovnimi sistemi. Kritična infrastruktura države pomeni v Republiki Sloveniji tako obsega zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovega uničenja pomembno vplivalo oziroma imelo resne posledice na nacionalno varnost, na gospodarstvo in na druge ključne družbene funkcije, na zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi. Z novim zakonom o kritični infrastrukturi prenašamo direktivo EU o odpornosti kritičnih subjektov, ki je bila sprejeta leta 2022. Glavna cilja sta neprekinjeno opravljanje bistvenih storitev na notranjem trgu za ohranjanje ključnih družbenih funkcij ali gospodarski dejavnosti in krepitev odpornosti kritičnih subjektov, ki opravljajo te storitve. Direktiva državam članicam določa obveznost, da sprejmejo posebne ukrepe za neprekinjeno opravljanje bistvenih storitev, ki jih definira kot storitve, ki so ključne za ohranjanje življenjsko pomembnih družbenih funkcij, gospodarski dejavnosti, javnega zdravja, varnosti, okolja, med katerimi posebej izpostavlja obveznost države, da identificira kritičnih 11 sektorjev. Države članice morajo poleg tega pripraviti strategijo za odpornost kritičnih subjektov in nacionalne ocene tveganja za opravljanje bistvenih storitev. Kritičnim subjektom nalaga obveznost priglasitve incidentov in vzpostavitve mehanizma za priglasitev določenih incidentov, da bi se pristojni organi omogočili hiter in ustrezen strokovni odziv nanje. Zakon se bo v celoti uporabljal za javne in zasebne subjekte, ki so v skladu s tem zakonom določeni kot kritični subjekti ali jih je kot kritične subjekte posebnega evropskega pomena določila Evropska komisija. Sektorji kritične infrastrukture so sektorji energetike, prometa, bančništva, infrastrukture, finančnega trga, zdravja, pitne vode, odpadne vode, digitalne infrastrukture in tako naprej, vse do distribucije živil. Vlada mora sprejeti strategijo za odpornost kritičnih subjektov do 17. januarja leta 2026. Namen strategije je doseči in ohraniti visoko raven odpornosti kritičnih subjektov v vseh sektorjih kritične infrastrukture

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Krepitev odpornosti in zagotavljanje neprekinjenega delovanja bistvenih storitev nista zgolj tehnični vprašanji, temveč temeljita na varnosti, stabilnosti in trajnostnem razvoju družbe. V sodobnih razmerah, kjer se tveganja hitro razvijajo in postajajo bolj kompleksna, je proaktivno upravljanje teh groženj ključno za zaščito državljanov, gospodarstva in nacionalne varnosti. V globalnem smislu je denimo pandemija covid 19 pokazala, kako hitro se lahko izredne razmere razširijo globalno in ogrozijo delovanje kritičnih sistemov. Z naraščajočo digitalizacijo so kritične infrastrukture, kot so energetika, zdravstvo in komunikacije, tarče vedno bolj sofisticiranih kibernetskih napadov. Nemalo takšnih napadov smo doživeli tudi pri nas. Ti napadi lahko povzročijo velike motnje in gospodarsko škodo. Aktualne vojne in konflikti povečujejo tveganja za tovrstne napade in posledično povzročijo motnje v dobavnih verigah, energetski oskrbi in varnosti omrežij. V odnosu do predloga zakona o kritični infrastrukturi v Sloveniji pa so bistvene tudi nedavne nacionalne izkušnje. Poplave v Sloveniji leta 2023 so razkrile, kako pomembna je odpornost infrastrukture, saj je motena oskrba z vodo, elektriko in prometno infrastrukturo povzročila ogromno škodo. V prvih dneh so denimo bile motene osnovne telekomunikacijske zveze, ki so sicer lahko življenjskega pomena. Predlog zakona izboljšuje pripravljenost slovenske kritične infrastrukture na sodobne varnostne izzive, kot so kibernetski napadi, naravne nesreče ali drugi izredni dogodki. S tem se zagotavlja večja varnost in stabilnost delovanja ključnih sistemov glede na razmere v svetu. Danes je odpornost na varnostne grožnje in klimatske spremembe bistvena. Realnost sedanjosti je namreč, da zamrznjeni konflikti eskalirajo, da globalne nestabilnosti razdirajo sodelovanje med državami in prekinjajo dobavne verige temeljnih surovin, da neukrepanje ob vse intenzivnejših posledicah podnebne krize sili v krepitev ukrepov za omilitev njihovih neizogibnih učinkov. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bi si želeli, da bi tovrstne razmere zatrli v kali. Vendar žal smo primorani prepoznati realnost in se nanjo ustrezno odzvati, zato bomo predlog zakona podprli.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

Spoštovane, spoštovani! V Sloveniji se radi pohvalimo z dosežki naših umetnikov in športnikov. S svojimi dosežki vsak na svojem področju krepijo podobo naše družbe tako v naši državi kot po vsem svetu. Ko se zbira med tedna na radijskih valovih, so največkrat predlagani umetniki, športniki ali znanstveni delavci, posamezniki, ki so na svojem polju najboljši in so kot taki tudi največ prispevali k prepoznavnosti naše države kot visoko razvite demokratične družbe, si zaslužijo, da se jim država ustrezno drži in da lahko uživajo ekonomsko varnost in udobje v svojem zadnjem življenjskem obdobju. Trenutno se za dodatek k pokojnini uporablja zakon iz leta 1974 in na podlagi njega se je občasno še podelila pravica do izplačila najvišje pokojnine državi, a zaradi spremenjenih okoliščin in zakonodaje, smo končno pripravili nov zakon, ki bo zagotavljal transparentno, pravično in učinkovito podeljevanje dodatkov pokojnin za izjemne dosežke na področju umetnosti. (nadaljevanje) je Državni zbor s posebnim zakonom poskrbel pred slabim desetletjem, sedaj pa je končno nastopil čas, da ustrezno uredimo podeljevanje dodatkov tudi za najboljše umetnice in umetnike. Predlagani zakon namreč ureja pravico do dodatka k pokojnin zaradi izjemnih dosežkov na področju umetnosti ter določa pogoje in postopek za njeno priznanje. Pravica do dodatka k pokojnini se prizna državljanom Republike Slovenije, ki z izjemnimi dosežki na področju umetnosti izkazuje posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini ter je prejemnik pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali prejemnik pokojnine v tujini. Poglaviten cilj predlaganega zakona je sistemska ureditev in večja preglednost in pravičnost, ureditev področja posebnih zaslug na področju umetnosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do dodatka k pokojnini. Zakon zasleduje načela zakonitosti, enakega obravnavanja in javnosti. Večjo preglednost zagotavlja tudi javna evidenca upravičencev, za katero novi zakon narekuje, da jo vzpostavi, vodi in upravlja Ministrstvo za kulturo. Za izjemne dosežke, ki dokazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti šteje v Republiki Sloveniji podeljena priznanja in nagrade, opredeljene v Prilogi 1, ki je sestavni del zakona; predlog zakona natančno določa seznam priznanj in nagrad, ki štejejo za izjemne dosežke na področju umetnosti ter s katerim predlagatelj skrbijo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti. Določeni so tudi splošni pogoji za priznanje pravice do dodatka in postopek za priznanje ali ukinitev pravice. Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti je namenjen izključno prejemnikom Prešernove nagrade za življenjsko delo, prejemnikom nagrade Prešernovega sklada, ki so poleg nje prejeli še vsaj eno nacionalno nagrado ali vsaj eno od visokih mednarodnih nagrad, ter prejemniki odlikovanja na podlagi zakona o odlikovanjih Republike Slovenije, pri katerih je iz utemeljitve razvidno, da je bilo to podeljeno za delovno področje umetnosti in ki so poleg tega prejeli še vsaj eno nacionalno nagrado ali vsaj eno od visokih nagrad.

Pri izračunu osnove za odmero dodatka pokojnine za njene dosežke na področju umetnosti se upošteva razlika med višino starostne ali invalidske pokojnine, ki jo prejema upravičenec in z zneskom starostne pokojnine za 40 let pokojninske dobe odmerjene najvišje pokojninske osnove v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dodatek bo torej za vsakega upravičenca odvisen od višine njegove obstoječe pokojnine in trenutka, ko poda vlogo za dodatek, nikoli pa ne bo skupni prejemek posameznega upravičenca presegel najvišje starostne pokojnine za polno delovno dobo. HOT:** Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici, kolegici Andreji Rajbenšu. Izvolite. Hvala še enkrat za besedo. Odbor za kulturo je na 15. redni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine koalicije, in sicer k 15. in 10. členu ter k prilogi 1. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da sta pripombi Zakonodajno-pravne službe k 5. in 10. členu z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin upoštevani, k pripombi k 2. členu pa je bila predložena ustrezna dodatna obrazložitev. Predstavnik Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost šport in mladino je povedal, da je komisija predlog zakona sicer podprla, a izpostavil je nekaj vprašanj, med drugim asimetričnost seznama nagrad in priznanj v prilogi 1, neenakopravno obravnavanost umetniških področij in določbo v zvezi z udeležbo na mednarodnih umetniških dogodkih, za katere je predvidena kotizacija. V razpravi so poslanci, ki zakona ne podpirajo, povzeli nekatera odprta vprašanja, na katera je opozorila Komisija Državnega sveta, med drugim na asimetričnost seznama priznanj in nagrad ter da seznam priznanj in nagrad ne pokriva vseh področij umetnosti. Zato so prav tako pozvali, pozvali, da se ponovno preuči seznam in se ga ustrezno spremeni oziroma dopolni tudi z nagradami in priznanji iz mednarodnih umetniških dogodkov. Zanimalo jih je tudi število nerešenih vlog, ki so jih v obdobju po izdaji revizijskega poročila računskega sodišča prejeli na ministrstvu.

ocenijo umetniške odlike prosilcev, iz tega izhaja možnost, da za dodatek zaprosi vsak umetnik. Člani koalicijskih poslanskih skupin so izpostavili, da je veljavni zakon pomanjkljiv in zastarel, na katerega je leta 2009 opozorilo že Računsko sodišče, ki je v revizijskem poročilu presodilo, da obstoječi sistem ne zagotavlja pogojev za enakopravno obravnavo oseb, ki so v enakem ali primerljivem položaju in pozvalo, da se čim prej sprejme nov zakon. V zadnjih 15 letih se na tem področju umetnosti ni zgodilo nič, zato je nujno, da se področje pravno uredi tako, da bodo postopki za priznanje in odmero dodatka k pokojninam transparentni in da bodo merila in pravila jasno določena. S tem pa se zagotovi zakonitost odločanja in enakopravna obravnava predlagateljev. Glede očitkov o nepopolnosti seznama je bilo povedano, da mogoče ni idealen, je pa omogočena njegova razširitev in dopolnjevanje. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da je končno prišlo do premika in sistemske ureditve tudi na tem, da do sedaj zapostavljenem področju kulture in umetnosti. Predlog zakona razvidno opredeljuje odmero dodatka k pokojnini, ki bo odvisen od višine pokojnine in ne bo presegel najvišje pokojnine. Državni sekretar je v zaključku odgovoril na vprašanja, ki so bila izpostavljena v razpravi. Med drugim je povedal, da peti odstavek 3. člena predloga zakona določa, da ministrstvo pristojno za kulturo najmanj vsakih pet let pregleda seznam, torej prilogo ena in če je potrebno pripravi predlog sprememb ali dopolnitev seznama, spremembo seznama kot novelo zakona pa sprejme Državni zbor. Odbor je sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k 5. in 10. členu ter k prilogi ena, ki na seznam nagrad in priznanj v prilogi ena uvršča tudi Ježkovo nagrado, ki jo za izjemne dosežke na področju satire, humorja in družbeno kritičnega ustvarjanja od leta 1989 podeljuje RTV Slovenija. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora v katerega so vključeni sprejeti amandmaji, je besedilo dopolnjenega predloga zakona pripravljeno. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovani kolegi in kolegice, državni sekretar, državljani in državljanke, umetniki in umetnice. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo podpirali in vedno bomo podpirali umetnost in z njo vrhunske umetnike in umetnice, predvsem pa tiste, ki me iz Slovenije ponesejo svet, zaradi katerih se sliši slovenska pesem, bere slovenska proza, poezija in leposlovje prevedena tudi v tuje jezike in kjer se zato naša kultura, naše vrednote in naš način našega življenja občuduje. Današnji Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti naj bi po besedah ministrice za kulturo, doktorice Aste Vrečko, delil dodatke k pokojninam redkim izjemam, torej tistim umetnikom, ki so dobitniki Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada ter tistim, ki so uspeli z mednarodnimi dosežki. Po besedah ministrice gre namreč za tistih nekaj oseb, zelo malo v Sloveniji, ki s svojim ugledom, delom in z dosežki prispevajo k mednarodnemu ugledu kulture, umetnosti in naše države. Lahko se strinjam z ministrico, da so mednarodni dosežki naših umetnikov premalo cenjeni in tudi premalo nagrajeni, vendar ta zakon je žal res namenjen le peščici izbranih. Nenazadnje je umetnost zelo širok pojem, ta zakon pa je do tega širokega pojma kulture in umetnosti zelo diskriminatoren, predvsem priloga ena, ki določa, kateri umetniki sploh lahko kandidirajo za te visoke dodatke. Naj navedem, kakšni bodo ti dodatki. Za tiste, ki bodo dobili dodatek v višini 100 odstotkov osnove pokojnine, bo to približno 1500 evrov mesečno, tisti, ki pa bodo prejeli dodatek v višini 50 odstotkov osnove pokojnine, pa približno 750 evrov. Če primerjamo te dodatke z dodatki za vse upokojence v letu 2025, ste, spoštovana vladna koalicija v sredo z Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026 dodatke k pokojninam povišali le za borih 5 evrov mesečno. **90. Za vrhunske umetnike torej tudi do tisoč 500 evrov dodatka, za navadne upokojence le 5 evrov letnega dodatka. Maksimalni dodatek, ki ga bo lahko prejel nagrajenec Prešernove nagrade, bo lahko prinesel tudi do skoraj 2 tisoč 700 evrov mesečne pokojnine. Prav tako je bilo na predlog zakona naslovljenih več pripomb s strani zainteresirane javnosti, ki jih Ministrstvo za kulturo še ni objavilo, čeprav je državni sekretar to na pristojnem odboru obljubil, zato citiram: "V javni razpravi zakona je res, da nismo tukaj našteli vseh, ki so podali predloge, ampak skoraj vsi predlogi se nanaša na predloge za dodatne nagrade, ki bi jih uvrstili na predlogu ena oziroma v prilogi ena, zato mi nismo tega vsega objavljali, bomo pa objavili na spletni strani ministrstva, tako da bo pregledno tudi za vse." Tega seznama državni sekretar, jaz še nisem videl. Prej sem šel pogledat, ga ni in zato je to dokaz, da veliko umetnikov, ki sedaj ne bodo upravičeni do teh dodatkov, temu zakonu nasprotuje, saj je diskriminatoren zakon, zato, spoštovani državni sekretar, ne sledi načelu enakega obravnavanja, kot ste navedli v stališču Vlade. Še več, Vlada v predlogu zakona ni znala navesti niti dveh držav Evropske unije, ki bi imeli enak ali vsaj podoben sistem dodeljevanja takih izrednih pokojnin. Še najbližje je tako imenovani finski model, ki pa omogoča, da se za dodatke prijavijo prav vsi umetniki, ki menijo, da so s svojimi deli doprinesli k mednarodni prepoznavnosti oziroma kulturnemu udejstvovanju. Zaradi vsega naštetega v Poslanski skupini SDS zakonu nasprotujemo, saj so dodatki namenjeni le določeni skupini umetnikom, hkrati pa bodo upokojenci z najnižjimi pokojninami v prihodnjem letu prejeli le borih 465 evrov letnega dodatka, vrhunski umetniki pa s tem zakonom tudi do 20 tisoč evrov letnega dodatka. HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Gospod državni sekretar na Ministrstvu za kulturo in kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji se seveda še kako strinjamo, da mora biti država Slovenija pozorna do vrhunskih slovenskih ustvarjalcev na področju slovenske umetnosti. Vrhunski ustvarjalci slovenske umetnosti so, tako kot športniki, nemalokrat tudi izjemno pomembni ambasadorji naše enkratne države. Morajo pa seveda biti vzpostavljeni v tem zakonu mehanizmi oziroma kriteriji, ki so pošteni, pravični, pregledni. Kriteriji namreč za določitev prejemnikov teh dodatkov k pokojnini, obravnavamo namreč novi Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Slovenska kultura je zakladnica ustvarjalnosti in istovetnosti slovenskega naroda skozi stoletje. Brez slovenske kulture in slovenskega jezika kot njenega identitetnega jedra, danes ne bi imeli samostojne države, s tem se najbrž vsi strinjamo. Naša kulturna politika mora biti zavezana svobodi izražanja ter omogočanju dostopa do raznolike kulturne ponudbe najširši javnosti. V ta namen je potrebna uravnotežena skrb za osrednje kulturne ustanove in decentralizirano, poudarjam, decentralizirano mrežo gledališč, knjižnic, arhivov, galerij, muzejev in drugih ustanov po vsej državi. Izrednega pomena je tudi podpora ljubiteljski kulturni dejavnosti, saj ima ta v lokalnih okoljih pomembno vlogo za razvoj in kakovost življenja posameznika ter znatno pripomore h gradnji občinstva. Ko sem omenil decentralizirano mrežo kulturnih ustanov, naj izrazim pravzaprav razočaranje, da smo pomurski poslanci skupaj, pa potem kakšen tudi posamično, na Vlado oziroma na ministrstvo, Ministrstvo za kulturo naslovili pobudo za ustanovitev samostojnega zavoda Pomurski arhiv.

ampak spada ta objekt pod Arhiv Maribor. Ne vem, kaj imamo mi z Mariborom. Na drugi strani izražam tudi razočaranje, ker sem pač lokalpatriot. Letos imamo v naši občini Črenšovci in tudi v Škofiji Murska Sobota tako imenovano Kleklvo leto. Jožef Klekl je ključen, ključna zgodovinska osebnost, da lahko mi v Prekmurju slovensko govorimo in prekmursko govorimo in je ključen, da smo pred 105. leti postali prekmurski Slovenci tudi del narodovega telesa. Ko je Ministrstvo za kulturo dobilo vlogo za kakšno majčkeno finančno pomoč, je bila občina gladko ignorirana, ampak kakorkoli že, predlog novega zakona bolj natančno torej ima cilj, da bolj natančno a hkrati asimetrično določa seznam priznanj in nagrad, ki štejejo za izjemne dosežke na področju umetnosti ter s katerimi predlagatelj izkazuje posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini. V Novi Sloveniji se strinjamo z nekaterimi predstavniki Državnega sveta, priznam, da imamo tukaj v mislih nekdanjega ministra za kulturo in tudi predsednika Državnega zbora, gospoda Jožefa Školča, ki ni kdor si ga bodi, ki je bil izjemno kritičen do tega zakona. In je opozoril tudi na seznam nagrad in priznanj v prilogi ena tega predloga zakona, ki se štejejo med izjemne dosežke in na opredeljene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodatka k pokojnini. V Novi Sloveniji, kot rečeno, podpiramo kulturo in ustvarjalce na področju vrhunske slovenske umetnosti in verjamemo, da brez takih uspešnih posameznikov slovenske kulture zagotovo ne bi bilo, in da seveda določen tip umetnosti oziroma kulturnih ustvarjalcev mora imeti tudi možnost take prestižne nagrade oziroma finančnega dodatka. Glede na situacijo in stvari, ki se dogajajo na ministrstvu za kulturo, ministrici enostavno ne zaupamo. Razlogov je več, od kadrovanja, do nezakonitega protipravnega izplačila nagrade, Prešernove nagrade Svetlane Makarovič, in tako dalje,

Najlepša hvala, predsedujoča. Jaz lepo prosim, da naslednjič opozorite tiste, ki imajo stališče poslanske skupine, da se omejijo na obravnavano obravnavano temo, torej, danes govorimo o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, nimamo interpelacije ministrice za kulturo, imeli pa smo dovolj pomurskega lokalpatriotizma pri včerajšnjih amandmajih kolega Horvata,

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Umetnost je ključen steber kulturne identitete in družbenega razvoja. Umetniki z izjemnimi dosežki pogosto odločilno prispevajo k prepoznavnosti naše države, a se prepogosto soočajo s finančnimi stiskami v zrelih letih, ko njihovega prispevka ne prepoznava trg dela ali socialni sistemi. Vlaganje v dostojno življenje umetnikov, ki so s svojim delom pomembno vplivali na slovensko kulturo je izraz hvaležnosti in spoštovanja. Socialni demokrati se zavzemamo za krepitev kulturne politike, ki prepoznava vlogo ustvarjalcev v naši družbi in jim zagotavlja spoštovanje ter dostojanstvo tudi po zaključku njihove aktivne kariere. S sprejetjem tega zakona bomo naredili pomemben korak k družbi, ki ceni svoje ustvarjalce in neguje kulturno dediščino za prihodnje generacije.

ter mora zagotavljati transparentno in pravično in sistemsko podeljevanje dodatkov za izjemne zasluge. Sprejem Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne, za izjemne dosežke na področju umetnosti predstavlja pomemben korak k modernizaciji zakonodaje, saj se s tem odpravlja pomanjkljivosti in neustreznosti veljavnega zakona iz leta 1974, ki ne ustreza več današnjim potrebam in standardom. Predlog uvaja jasno opredeljena merila za priznanje pravic do dodatka k pokojnini, s čimer zagotavlja, da bodo izjemni dosežki na področju umetnosti ustrezno priznani in nagrajeni. Določitev konkretnih nagrad in priznanj poudarja pomen kakovosti in prispevka k slovenski kulturi. Sprememba odpravlja tudi pomanjkljivosti obstoječega sistema, ki je zaradi nejasnih meril omogočal neenakopravno obravnavo predlagateljev. Nova ureditev temelji na načelih zakonitosti, enakega obravnavanja in javnosti, kar pomeni večjo pravičnost in predvidljivost odločitev. Država s tem zakonom izkazuje spoštovanje do umetniških dosežkov, ki prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije in bogatijo našo kulturno dediščino. Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke predstavlja konkretno podporo umetnikom tudi v zrelih letih njihovega življenja, uvedba enotne evidence upravičencev ter določitev jasnih kriterijev in postopkov pa zmanjšuje tveganje zlorab in zagotavlja preglednost v postopkih priznanja in odmere dodatkov. Socialni demokrati verjamemo, da je predlog zakona pomemben korak k izboljšanju položaja umetnikov in umetnic ter krepitvi priznanja njihovih dosežkov. Obenem zakon spodbuja razvoj kulture kot ključne vrednote naše družbe, zato bomo glasovali za sprejem predloga in pozivamo tudi druge poslanske skupine, da ga podprejo. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica doktorica Tatjana Greif Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani zbor, spoštovana javnost. Obstoječa zakonska ureditev na področju nagrajevanja za izjemne umetniške dosežke je neustrezna in preživeta, zato kliče po spremembi in zato je Ministrstvo za kulturo pripravilo novo zakonsko različico. Veljavni zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, je zastarel in pomanjkljiv predvsem zato, ker ne določa natančnih meril za priznanje in odmero izjemnih pokojnin. To odpira tveganje neenake obravnave v postopkih za priznanje in odmero izjemnih pokojnin. Poleg tega veljavni zakon predvideva višjo odmero starostne pokojnine kot to velja po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za osebe, ki imajo posebne zasluge na področju znanosti, umetnosti, kulture ali druge dejavnosti. Računsko sodišče Republike Slovenije je v revizijskem poročilu že leta 2009 opozorilo, da sedanji zakon ne vsebuje meril za priznanje in odmero pokojnin, da je odločitev v celoti prepuščena posameznim ministrom in zakon niti ne zahteva, da bi se merila določila z izvršnimi predpisi. Obstoječi sistem ne zagotavlja pogojev za enakopravno obravnavo oseb, ki so v enakem ali primerljivem položaju, v več primerih je tudi dejansko prišlo do kršenja pravice do enake obravnave. Nova rešitev za torej zagotavlja, da bodo postopki za priznavanje in odmero dodatka k pokojninam transparentni in da bodo merila in pravila ravnanja jasno določena. Načelo transparentnosti in javnosti zakon upošteva s tem, da Ministrstvu za kulturo nalaga, da vzpostavi, vodi in upravlja enotno evidenco upravičencev do dodatka, ki bo razen osebnih podatkov upravičencev javna. Zakon je kratek in jedrnat, šteje osem členov in tri prehodne določbe. In kaj prinaša? Ureja pravico do dodatka k pokojnini zaradi izjemnih dosežkov na področju umetnosti, določa pogoje in postopek za njeno priznanje. Pravica do dodatka k pokojnini se prizna državljanu Republike Slovenije, ki z izjemnimi dosežki na področju umetnosti izkazuje posebne zasluge za kakovost, **93. TRAK: (TB) - 16.40** (nadaljevanje) pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in je prejemnik pokojnine v skladu s predpisi PIZ ali pa prejemnik pokojnine v tujini. Cilj predlaganega zakona je sistemska ureditev za večjo preglednost in natančnost ureditve področja posebnih zaslug na področju umetnosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Za izjemne dosežke, ki izkazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Sloveniji ali tujini, velja 23 prejetih nacionalnih priznanj in nagrad, ki jih določa priloga 1 v zakonu veseli nas, da je na seznam uvrščena tudi Ježkova nagrada, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v tistih umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Predlog razvidno opredeljuje osnovo za odmero dodatka in način odmere v dveh višinah. Dodatek k pokojnini se lahko dodeli v polni ali polovični odmeri, odvisno od predlagateljevih posebnih zaslug. Do polnega dodatka so upravičeni izključno prejemniki Prešernove nagrade za življenjsko delo. Do polovičnega dodatka so upravičeni tisti predlagatelji, ki svoje izjemne dosežke na področju umetnosti dokazujejo s prejetimi nagradami in so hkrati tudi prejemniki nagrade Prešernovega sklada ali odlikovanja na podlagi zakona o odlikovanjih Republike Slovenije za delo na področju umetnosti. Dodatek izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in bo za vsakega upravičenca odvisen od višine njegove obstoječe pokojnine in obdobja, ko bo podal vlogo za dodatek,

hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! V Poslanski skupini Svoboda podpiramo Predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki prinaša pomembno sistemsko ureditev priznavanja pokojninskih dodatkov umetnicam in umetnikom. Gre za odraz dolgoletne potrebe po transparentnosti in enakopravnosti pri dodeljevanju teh dodatkov, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče. Njegovo revizijsko poročilo iz leta 2009 je razkrilo, da veljavni zakon ne določa jasnih meril za priznanje pravice do dodatka, kar je privedlo do številnih nerešenih vlog in neenake obravnave upravičencev. Po obsežni javni obravnavi in prejetih pripombah smo prepričani, da zakon prinaša rešitve, ki bodo prispevale k bolj pravični obravnavi vrhunskih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki nam s svojo neizmerno ljubeznijo do umetnosti bogatijo vsakdan in ohranjajo nacionalno identiteto skozi besedo, igro, poezijo, glasbo, sliko, ples in še kaj bi se našlo. Predlog zakona uvaja dve ključni spremembi, ki odpravljata pomanjkljivosti obstoječega sistema. Prva sprememba je predvidljiva odmera dodatka, ki bo po novem vezana na višino osnovne pokojnine. S tem se vzpostavlja enakopravnost pri določanju višine dodatka in zagotavlja pravično razmerje med višino pokojnine in višino tega dodatka. Druga pomembna novost je uvedba jasnih kriterijev za priznanje pravice do dodatka k pokojnini. Poleg Prešernove nagrade za življenjsko delo, nagrade Prešernovega sklada in prejemnikov odlikovanja na podlagi Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije za delo na področju umetnosti, je v predlog zakona dodan seznam nagrad nagrad in priznanj, določen v prilogi 1, ki omogoča kar se da objektivno in pregledno presojo, kdo je do pravice do dodatka po tem zakonu upravičen. S predlaganim zakonom bo to področje po več desetletjih končno urejeno, vsi postopki bodo jasnejši, kriteriji bolj transparentni, enakopravna obravnava pa zagotovljena. Pomembno je poudariti tudi, da bo ministrstvo vsakih pet let pregledalo seznam nagrad in priznanj. Ta prilagodljivost namreč omogoča, da se seznam sproti posodablja in prilagaja spremembam v kulturni praksi, kar je nujno in tudi logično, saj se položaj umetnika v družbi v zadnjih desetletjih zelo hitro spreminja. K temu prispeva tehnološki napredek družbe, razvoj multimedij, prehajanje polja umetnosti

Ježkova nagrada, ki jo od leta 1989 podeljuje Radiotelevizija Slovenija, je priznanje za izjemne dosežke na področju satire, humorja in družbeno kritičnega ustvarjanja, ki so pomemben del slovenske kulturne krajine. Časti neupogljivega duha, odločno držo, izvirnost, človeškost, subtilnost, pa tudi skromnost. Ježkova nagrada je simbol kulturne dediščine, ki ohranja tradicijo refleksije o družbenih vprašanjih in jo prenaša na prihodnje generacije. Prav tako nas veseli, da zakon zagotavlja vzdržno financiranje in da bo javna sredstva usmeril k tistim, ki so s svojimi dosežki najbolj zaslužni za razvoj in prepoznavnost slovenske umetnosti. Ocenjujemo, da je predlog premišljen in usklajen s proračunskimi zmožnostmi države. V Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da bo zakon prispeval k večjemu spoštovanju umetnic in umetnikov in njihovih dosežkov, obenem pa krepil kulturno identiteto in mednarodno prepoznavnost Slovenije. Hvala za pozornost. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem tudi drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili v petek 22. novembra v okviru glasovanj. S tem prekinjam tudi to točko dnevnega reda in 25. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Hvala lepa vsem. Hvala